Ivan (HDZ)** Prelazimo na točku 12., a to je - Izvješće o radu Uprave za probaciju Ministarstva pravosuđa za 2009. godinu Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 2. Zakona o probaciji. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Dakle ostaje kod obrazloženja iz prethodne točke jer ih je spojio. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. I uvažena zastupnica Ana Lovrin u ime kluba HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicima. Kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće o radu Uprave za probaciju Ministarstva pravosuđa za 2009. godinu, uz priloženi Akcijski plan razvoja o probaciji u Republici Hrvatskoj od 2010. do 2014. koji je donijela hrvatska Vlada na sjednici u lipnju ove godine. Ono što bih prije svega rekla da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovo izvješće i kao što se iz izvješća vidi ono se odnosi zapravo na jedan vrlo kratki period 2009. godine iz jednostavnoga razloga jer je u rujnu 2009. Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa osnovana Uprava za probaciju čije izvješće danas imamo imamo na raspravi kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravosuđa koja obavlja upravne i stručne poslove kod odlučivanja o kaznenom progonu, izboru, izvršavanju kazneno-pravnih sankcija, mjera kazneno-pravnih sankcija i mjera punoljetnom počinitelju kaznenog djela kod organizacije i podrške i pomoći žrtvi i oštećeniku, te podrške i pomoći obitelji žrtve i obitelji počinitelja kaznenoga djela. Provodi stručnu izobrazbu probacijskih službenika, obavlja unutarnji nadzor pravilnog, pravodobnog i zakonitog rada ustrojstvenih jedinica, službenika i namještenika uprave. U prosincu 2009. godine ovdje u Hrvatskom saboru donijeli smo Zakon o probaciji, stoga je on tek ja bih rekla u povojima primjene. U skladu sa nizom preporuka Vijeća Europe, Vijeća Europe i pozitivnom praksom u mnogim europskim zemljama u sklopu reforme pravosuđa koja se u Hrvatskoj provodi od 2005. godine donijeta je, odnosno izražena je i snažna podrška razvijanju sustava probacije kao načinu da se rastereti skup i prenapučen zatvorski sustav humanizira i izvršavanje kazneno-pravnih sankcija, pospješi resocijalizacija počinitelja kaznenih djela, smanji rizik od ponavljanja počinjenog kaznenog djela i da se što učinkovitije zaštiti društvena zajednica. Zakon o probaciji u Republici Hrvatskoj podržan je i kroz bilateralnu pomoć u reformskim zahvatima. U prosincu 2009. godine donijete su također smjernice za izradu novog Kaznenog zakona među kojima je istaknuta potreba unapređenja i povećanja djelotvornosti sustava kazneno-pravnih sankcija i to kroz reformu kazne zatvora u cilju ograničenja mogućnosti izricanja kratkotrajnih zatvorskih kazni, smanjenju broja supletornih zatvorskih kazni te poticanjem što je ovdje izuzetno bitno primjene alternativnih sankcija koje će se provoditi u probacijskom sustavu. u probacijskom sustavu. Petogodišnjom strategijom ustrojavanja nacionalne probacijske službe kao dva glavna cilja određen je razvoj profesionalne prakse i izgradnja profesionalnih organizacija, a njena je misija suradnja sa zajednicom kako bi se zaštitila javnost i smanjio rizik od recidivizma kroz resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenoga djela u društvo, te osiguranje poštivanja prava i potreba žrtava. Ispunjavanjem ciljeva strategija Hrvatske će i ovim akcijskim planom ispuniti i zahtjeve Europske unije i udovoljiti preporukama Vijeća Europe vezano uz mjeru pritvora, sankcija i mjera u zajednici, te uvjetnoga otpusta. Dakle, ono što želim reći ovdje da je osim ovog samoga izvješća iz kojega uglavnom iščitavamo, dakle što su zadaće Uprave za probaciju sukladno Zakonu o probaciji iz kojega iščitavamo da je preustrojem Ministarstva pravosuđa u rujnu uspostavljena Uprava za probaciju, da je donijet Zakon o probaciji. Također iščitavamo iz statističkih izvješća i iz grafikona i što je dobro da je od 2004. od kada ovdje imamo podatke do 2009. rapidno raste broj izrečenih presuda zaštitnoga nadzora uz uvjetnu osudu i rada za opće dobro na slobodi što je i bilo poticano prije svega u cilju rasterećenja zatvorskoga sustava za za koji smo čuli da jest bremenit problemima, da je glavni problem i glavni teret zatvora u Hrvatskoj. Ali i ne samo u Hrvatskoj već i u mnogim drugim zemljama Europe prenapučenost, da rješavanje te prenapučenosti samim širenjem kapaciteta iziskuje znatna financijska sredstva. Ali da se mnogo učinkovitije i puno učinkovitije ovaj problem može riješiti i ne samo zbog rješavanja prenapučenosti, nego i zbog bolje resocijalizacije, zbog smanjenja tzv. kriminalne infekcije mladih počinitelja prije svega i počinitelja lakših kaznenih djela. Dakle, da se kroz sustav probacije ovaj problem može daleko učinkovitije riješiti. I ono što je iz ovoga izvješća još zamjećujemo jest prilično neravnomjeran broj izrečenih alternativnih sankcija u sudovima na području Hrvatske. Dakle, po pojedinim županijskim sudovima o čemu tu imamo detaljan prikaz što znači da treba i dalje raditi na edukaciji sudaca u tome smjeru. Jednako tako i na ujednačavanju sudske prakse. Iz ovoga izvješća proizlazi također da je ustrojstvo unutar Ministarstva pravosuđa dovršeno da se osnivaju regionalni uredi što ima sasvim svoje opravdanje u tome da se Uprava za probaciju ustroji na način da ima profesionalne službenike a to smo od državnoga tajnika čuli da će takvom organizacijom onda biti i znatno smanjena potrebna sredstva iz razloga što današnji jedan dan u zatvoru ili kaznionici košta kako smo čuli otprilike 370 i nešto kuna. Dan u zatvorskoj bolnici 600 kuna. Današnja provedba probacije putem povjerenika Ministarstva pravosuđa također oko 360 a ustrojem ove uprave na način da se zaposle i angažiraju profesionalni službenici bi se svela na cijenu od od 45 kuna. Dakle, uz to što smo nizom strateških dokumenata i zakona već podržali Strategiju razvoja probacije ustrojem ministarstva, donošenjem zakona evo danas ćemo podržati i ovo izvješće koje doduše nije veliko, jer ne može niti bit, obzirom da je tek početak primjene, ali svakako podržavamo akcijski plan koji mislim da je puno značajniji uz ovo izvješće kojim su utvrđeni ciljevi i zadaće ove uprave i stoga očekujemo da će izvješće za 2010. biti opširnije, jer će na koncu imati i cijelu godinu primjene. Ono što možemo sa zadovoljstvom konstatirati dakle da je trend povećanja izricanja alternativnih sankcija u uzlaznoj putanji, da imamo institucije, imamo zakonski okvir i očekujemo da će uspostavljanje probacijskog sustava osim što će rasteretiti zatvorski zatvorski sustav, osim što će smanjiti potrebna financijska sredstva pridonijeti i boljoj resocijalizaciji osuđenika, smanjenoj kriminalnoj infekciji poglavito kao što sam rekla mlađih osuđenika i onih za lakša kaznena djela. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović.

kolege. Klub SDP-a će podržati Izvješće o radu Uprave za probaciju Ministarstva pravosuđa za 2009. godinu, međutim i ovom prilikom napominjemo da sam Zakon o probaciji neće spasiti tešku situaciju sam po sebi, jer to vam je logika dakle pod postojećeg Kaznenog zakona, gdje je sve i svašta postalo kazneno djelo, bez mogućnosti uvjetne osude, dakle da svakog i najmanjeg počinitelja stavljamo u zatvor a onda kažemo to je skupo i onda imamo Zakon o probaciji kako da ga izvučemo iz zatvora. Pa sama vlast je onda nevjerodostojna što to radi, a sve je to zbog toga, ja ne znam zbog čega i kakvom upornošću se ova vlast vodi, već 7 godina odbijajući novelirati na adekvatan način Kazneni zakon. Ovdje se čak govori da bi suci trebali u manjoj mjeri provoditi supletorni zatvor. Pa 2003. godine supletorni zatvor smo bili ukinuli. Bili smo ukinuli čitav niz kaznenih djela, odnosno kaznu zatvora za bagatelna kaznena djela, za ljude koji su žrtve organiziranog kriminala. Pa je li porazna situacija da 64% predmeta Vrhovnog suda je zlouporaba droga u onom svom osnovnom elementu? Za jednim jointom, to je opasna trgovina. 64%. A naš Kazneni zakon sa inkriminacijom lakšeg i težeg djela, oblika ima preko 7 stotina inkriminacija, a oni se bave jednim člankom u 64%. Pa kad će se baviti onda i drugim teškim, kad će se baviti gospodarskim kriminalitetom, zlouporabe službenog položaja, zlouporabe prava vjerovnika. Kad će se baviti takvim kaznenim djelima? Pa naravno da se bave ovim lakšim djelima, ali i struka sama kaže maknite to od nas. To govori državni, Državno odvjetništvo u svojim izvješćima, to suci govore kojima je lakše suditi ovo, ovakva bagatelna djela gdje onda mi omladinu, u pravilu mlade ljude upućujemo u kaznionice. I onda novi Zakon o probaciji koji će ih izvući odatle. Pa dajte ljudi. Očito Vlada i u ovom segmentu djeluje zaista kao raštimani orkestar. Uvijek idemo zaobilaznim putem, stvaramo sebi probleme. Pa i Zakon o probaciji je odlična stvar, dobra je stvar, ali ono mora biti rezervirano zaista da se iz zatvora, iz kaznionica, dakle oni koji pokazuju i volju i snagu da se poprave, da tretmani ti imaju učinka, i da imaju tamo normalne uvjete, da i za njih bude rezervirana probacija. Nije ona rezervirana samo za bagatelne počinitelje, ali kao svaka dobra stvar ona košta. Mi kućni pritvor, i istražni zatvor imamo još od 2003. godine, i ta mjera se ne primjenjuje. Dakle i sada kada više nemamo, kada je istraga maknuta iz oficijelnog sudskog postupka i prebačena u pretfazu koju provodi Državno odvjetništvo zajedno sa policijom, mi još se tim institutom u dovoljnoj mjeri ne koristimo, odnosno uopće se ne koristimo zato što su to skupe stvari. Prema tome, od samog ovog, o probaciji koliko god sve ove predradnje u ovom administrativnom dijelu bile izvršene, ukoliko se čak i osiguraju potrebna sredstva radi izvršenja, neće biti velike koristi ukoliko mi imamo zakonodavni okvir koji će to onemogućavati, ili će otežavati tu situaciju. Evo ovdje se također govori o potrebnoj noveli Kaznenog zatvora. Kaže u više puta je istaknuta potreba unapređenja i povećanja odgovornosti sustava kaznenopravnih sankcija, date su smjernice, 2009. za izradu novog Kaznenog zakona, a Vlada nas je izvijestila već ima dvije godine da radi na izmjenama novog zakona, a ovdje vidimo dakle da tek 17. prosinca 2009. godine da je dala smjernice za izradu novog Kaznenog zakona. Ponavljam niti probacija neće spasiti efikasnost kaznenog sudovanja, niti poboljšati situaciju u našem penalnom sustavu bez promjene istinske promjene Kaznenog zakona u smislu tom da rasteretimo i tijela progona, represivna, a onda kasnije u tom penalnom sustavu ukoliko se ne usredotočimo na ono što građani od nas očekuju da se iza brave, da te kaznionice i zatvori budu rezervirani za opasne počinitelje, a da oni koji su praktički njihova žrtva, da ih rezerviramo kao svjedoke kako bi zaista bili djelotvorni u borbi protiv organiziranog kriminala, na takav način suzbijamo i korupciju i sve ovi problemi vrlo brzo u dobroj mjeri bi time bili riješeni. Hvala. **Kulušić, Ante (HDZ)** Gospdine predsjedniče, državni tajniče, ravnatelju. Kaže kolegica Ingrid Zakon o probaciji odličan zakon, ali prije toga moram malo lupit po Vladi. Podržavam Izvješće o radu Uprave za probaciju i vrlo kratko jednu primjedbu. Kao što ste kazali ustrojen je središnji ured i 12 ureda za probaciju na području Republike Hrvatske, ali mislim da bi bilo potrebno s obzirom da se u Šibeniku gradi jedan od najvećih zatvora u REpublici Hrvatskoj, mislim da jedan od takvih ureda bude u Šibeniku. Evo samo toliko. Hvala. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Evo ja vam se zahvaljujem na raspravi koja je i ovog puta bila plodonosna i pokazala je da smo čini mi se ponovno još i bolje pogodili upravo na način kako ovo izvješće strukturirano upravo zahvaljujući i Hrvatskome saboru, a i izvješćima Pučkog pravobranitelja i svih onih koji na indirektan način ukazuju na slabosti ili probleme koji se pojavljuju u ovome iznimno složenom sustavu. Sustav bremenit problemima, no sustav koji se iz izvješća 2009. godine vidi da te probleme rješava kratkoročnom akcijom, a isto tako ima i viziju i strategiju dugoročnog izlaza i ovih problema koji se u zatvorskom sustavu pojavljuju. Ono što mi se čini da valja istaknuti da je nedovoljno ponekad istaknuto, iz ovih pustih brojki se teško vidi da ovaj sustav u 2009. godini jest u potpunosti govori teškoćama koje su u njemu bile prekapacitiranost i potkapacitiranosti i nismo imali nijednu ozbiljniju situaciju i to zahvaljujući samo jednoj činjenici, samo jednoj ustvari dobroj dobroj stvari, a to je da u tom sustavu rade prave profesionalci, ljudi koji znaju obavljati svoj posao i koji upravo jest i obveza ove Vlade i sljedećih vlada da razinu njihove sigurnosti i njihove profesionalnosti dignu na što višu razinu. Ono što je bitno i što se vidi i time ću završiti, neće biti bitnog poboljšanja i bez ovakvog akcijskog plana i bez njegove provedbe, a Vlada je odlučna da ga provede i u ovim kriznim vremenima. Ali naravno ono što je uvažena zastupnica Marinović govorila i bez snažne intervencije u kaznenom zakonodavstvu. U ovom trenutku se ta snažna intervencija ta vrlo profesionalna visoko stručna čini u Ministarstvu pravosuđa na jedan način da bi koncem godine imali jedan Kazneni zakon koji bi mogao biti uistinu na ponos ove struke i Republike Hrvatske. Dakle, očekujemo da ćemo dogodine doći sa izvješćem koji će potvrditi da probacijski sustav napreduje, da je on u jednoj mjeri rasteretio zatvorski sustav. Nećemo biti optimisti i reći da će samo on to učiniti, trebat će intervencije u kaznenom zakonodavstvu i u prekršajnom, trebat će biti vezano uz pritvore puno, puno ja bih rekao hrabriji nego do sada. I sve te intervencije u jednom razumnom razdoblju od 3 do 5 godina mogu odgovoriti, mogu hrvatski zatvorski sustav stabilizirati, dignuti na višu razinu, a oživjeti hrvatski probacijski sustav i u 5 godina nakon intervencije u kaznenom zakonodavstvu možemo polučiti puni efekt. Sve drugo bilo bi ja ja bih rekao olako obećana brzina, a nju uistinu nije davat, uistinu takva obećanja nije potrebno davati u bilo kakvim a pogotovo u ovakvim vremenima. Zahvaljujem. Hvala.